Kolegice i kolege, želim vam dobar dan i nastavljamo sa 8. sjednicom i to - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 331.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja uvodno će zakon obrazložiti ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Izvolite ministre. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu. Skorim pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji nameće se potreba za završnom tehničkom prilagodbom nacionalnog zakonodavstva u području šumskog reprodukcijskog materijala. Izmjene i dopune Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu predlažu se kako bi se on u potpunosti uskladio sa Direktivom Vijeća 199/105EZ o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala. Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj značajna je gospodarska djelatnost koju dugi niz godina nije pratila zakonska regulativa usklađena sa zahtjevima europskog tržišta. Donošenjem i primjenom Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu iz 2005. godine, a potom iz 2009. godine unaprijeđena je ova važna djelatnost u području šumarstva, te je omogućeno dobavljačima da šumski reprodukcijski materijal uz odgovarajući postupak utvrđivanja kakvoće i pripadajuću dokumentaciju plasiraju na strana tržišta. Valja istaknuti da je krajem 2008. godine Republika Hrvatska primljena u punopravno članstvo u OECD forest skin za certifikaciju šumskog reprodukcijskog materijala koji se stavlja na međunarodna tržišta čime je nastao novi moment u ovom segmentu, a to je da su stvoreni temelji i otvorene mogućnosti da se šumski reprodukcijski materijal proizveden u Republici Hrvatskoj uz ispunjenje određenih preduvjeta može nesmetano i pod jednakim kriterijima koji vrijede za dobavljače sa tih tržišta stavljati na tržište EU, Sjeverne Amerike i drugih država članica država članica OECD-a. Donošenjem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu iz 2009. godine stvoren je jasan i pojednostavljen okvir proizvodnje i stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala što pruža mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u ovom sektoru, a time i povećanje njegovog doprinosa cjelokupnom hrvatskom gospodarstvu. Nadalje, navedeni zakon izrađen je kako bi se udovoljilo potrebi za dodatnim reguliranjem proizvodnje, stavljanje na tržište i uvoza šumskog reprodukcijskog materijala, te pravno reguliralo proizvodnju i stavljanje na tržište božićnih drvaca. Ujedno koliko je to bilo moguće u tom trenutku zakon je usklađen sa predmetnom Direktivom 199/105 o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala i na temelju nje donesenih uredbi i odluka. Navedenim zakonom osigurana je proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala koji omogućava održivo i optimalno gospodarenje šumskim eko sustavima i njihovo obnavljanje u skladu sa načelima zaštite šumskog genetskog izvora. Također navedenim zakonom o ovoj gospodarskoj djelatnosti dan je jasan okvir i pravila kojima se u okružju negativnih utjecaja na šume želi omogućiti najveća moguća kvaliteta obnove šumskih sastojina i očuvanje bogatstva biološke raznolikosti. Ove izmjene prvenstveno se odnose na uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, odnosno činjenicu da po pristupanju u EU Republika Hrvatska postaje dijelom jedinstvenog tržišta pa više nema uvoza iz država članica EU već se uvodi novi termin premještanje. Slijedom navedenog ukida se potreba za izdavanje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala iz država članica EU. Nadalje, značajnije izmjene odnose se na priznavanje jednako valjanosti šumskog reprodukcijskog materijala. Naime, od dana pristupanja EU Republika Hrvatska više ne može samostalno odlučivati o priznavanju jednako valjanosti šumskog reprodukcijskog materijala iz trećih država već jednako valjanost određuje Vijeće EU. Iznimno od ovoga pravila Europska komisija može ovlastiti države članice da donesu odluku o jednako valjanosti pojedinih svojti šumskog reprodukcijskog materijala iz određenih država. U tom smislu Republika Hrvatska postaje punopravnim dionikom zajedničkog tržišta bez ikakovih ograničenja. Od ostalih izmjena iz područja usklađenja sa pravnom stečevinom EU ističemo kako po pristupanju EU zabrana stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala za koji se utvrdi da bi mogao štetno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje donosi Europska komisija na zahtjev države članice, a ne više ministarstvo nadležno za poslove šumarstva. Od izmjena koje su nacionalnog karaktera ističemo promjene u prekršajnim odredbama koje su za pojedine prekršaje propisane u nešto nižim iznosima kazni od dosadašnjih. Također, ovom izmjenom zakon se dodatno terminološki dotjeruje. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba SDP-a kolega Zoran Vasić. Izvolite kolega. Poštovana potpredsjednice, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle, ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu uređuje se proizvodnje, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljiti dobavljači šumskog reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca u postupku upisa u upisnike, uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća i Izmjene i dopune ovog zakona prvenstveno se odnose na uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, odnosno činjenicu da se po pristupanju EU Republika Hrvatska postaje dijelom jedinstvenog tržišta pa više nema kao što je ministar rekao uvoza iz država članica Europske unije već se uvodi jedan novi termin a to je premještanje. Druge izmjene se odnose na priznavanje jednako valjanosti šumskog reprodukcijskog materijala koju po pristupanju određuje Vijeće A iznimno europska komisija može ovlastiti države članice da donose odluke o jednako valjanosti pojedinih svojti šumskog reprodukcijskog materijala iz određenih država. I zapravo vezano na tematiku ovoga Prijedloga zakona, želim istaknuti da upravo ovih dana u Republici Hrvatskoj konkretno u Hrvatskom šumarskom institutu u Jastrebarskom se dogodila jedna vrlo važna stvar, otvorena je sjemenska štedionica. A zapravo svrha sjemenske štedionice je očuvanje genofonda važnih šumskih vrsta kao i sprječavanje pomanjkanja sjemena namijenjenog za uzgoj sadnica potrebnog za održivo gospodarenje šumama. Rezerve sjemena se koriste za proizvodnju sadnog materijala, namijenjenog za biološku obnovu šuma. Sam projekt je iznimno važan za šumarstvo i poljoprivredu Republike Hrvatske u skladu sa smjernicama Europske unije koja reguliraju ovu problematiku. Podsjetiti ću samo da hrast lužnjak kao najvrjednija vrsta drveća u našim šumama nažalost obilno rađa tek svake 5 do 7 godine, pa se na taj način uviđa pravi problem nedostatka, kontinuiranog i kvalitetnog uroda odnosno osnivanja ove sjemenske štedionice. Treba istaknuti da sukladno zakonu kontrola proizvodnje, stavljanje na tržište i kakvoća šumskog reprodukcijskog materijala i u nadležnosti Hrvatskog šumarskog instituta u Jastrebarskom a naravno pod nadzorom Ministarstva poljoprivrede. Inače zbog značajnog šumskog bogatstva s kojim Republika Hrvatska i Hrvatske šume, prije svega i šumoposjednici raspolažu, naravno da gospodarenje šumama ima posebnu ulogu. Šumsko sjemenarstvo pak i rasadničarstvo su važna sastavnica gospodarenja šumama. Nažalost niz negativnih, prije svega različitih pojava kao što su sušenje šuma, kao što su štete i nestanak šuma nakon požara, napadi raznih štetnika, jaki vjetrovi, te nažalost u najnovije vrijeme promijenjene klimatske prilike su utjecale i na potrebu unaprjeđenja šumskog sjemenarstva s ciljem poboljšanja rasadničke proizvodnje i osnivanja kultura i plantaža. osnivane su u Republici Hrvatskoj klonske sjemenske plantaže najvažnijih autohtonih vrsta šumskog drveća, njih 18 kao i 140-ak registriranih priznatih sjemenskih sastojina, a sve za kontinuiranu i kvalitetnu proizvodnju šumskog sjemena. Treba još naglasiti da u Republici Hrvatskoj je registrirano 47 rasadnika za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala što listača, što četinjača. I na kraju želim istaknuti da budući u Republici Hrvatskoj je 95% prirodnih prirodnih šuma za razliku od dobrog dijela europskih šuma koje su prije svega umjetno podignute i prevladavaju monokulture. A rezultat je to prije svega rada i znanja hrvatskih šumara ali i poštivanja zakona i pravila u šumarstvu. A u tom smjeru ide i ovaj prijedlog zakona. Slijedom toga Klub SDP-a će podržati donošenje ovoga zakona. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Franjo Lucić Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolege i kolegice. Izmjene i dopune ovoga Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu u biti ne doživljava neke posebne izmjene ali svakako prilagodbu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zaboravio sam i ministra pozdraviti, stoga pozdravljam i njega. Dakle, Zakon koji o šumskom reprodukcijskom materijalu je 2009. godine uspostavljen i sustav prateće dokumentacije za sav šumski reprodukcijski materijal a time je i stvorena osnova za praćenje …/Govornik se ne razumije./… izvorišta pa sve do mjesta krajnjeg korištenja. Donošenjem ovoga zakona uspostavljen je red na tržištu šumskog reprodukcijskog materijala sa prvenstvenim ciljem direktnog utjecaja na hrvatsko šumarstvo i obnovu šumskog fonda. Skorim pristupanjem, kao što sam rekao Republike Hrvatske Europskoj uniji isti zakon je nužno i uskladiti, nužno ga je uskladiti i sa tržištem i sa svime onim što reprodukcijski materijal a s prvenstvenim ciljem direktnog utjecaja na hrvatsko šumarstvo a isto tako i obnovu šumskog fonda. U trenutku pristupanja Republike Hrvatske postati će dio jedinstvenog tržišta što znači da prestaje potreba za izdavanjem odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala kao što je to bilo do sada iz država članica. Pa se stoga uvodi termin premještanje šumskog reprodukcijskog materijala. Pojam uvoz šumskog reprodukcijskog materijala zadržan je za područje prodaje ili isporuke šumskog reprodukcijskog materijala za područje trećih država. Tj. svih država koje nisu članice Europske unije. Prijedlog zakona proširuje uvjete koje mora udovoljavati šumski reprodukcijski materijal koji se stavlja na tržište na način kojim šumski reprodukcijski materijal osim uvjeta predviđenih zakonom i propisima o biljnom zdravstvu mora udovoljavati i posebne propise kojima se uređuje zaštita prirode. Osim navedenog daje se nadležnost središtu tijela državne uprave nadležno za zaštitu prirode za davanje suglasnosti znanstvenim i i znanstveno-nastavnim ustanovama da u ograničenim količinama uvoze sjemenski materijal i biljne dijelove ili sadni materijal šumskih svojti i križanaca koji ne udovoljava uvjetima za stavljanje na tržište. A koji je namijenjen testiranju i istraživanju, znanstvenom radu, selekciji, oplemenjivanju ili očuvanju šumskih genetskih izvora. Nadalje Izmjenama zakona propisuje se zabrana stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala ukoliko se utvrdi da bi njegovo korištenje moglo imati štetan utjecaj. Danom pristupanja ovlaštenje za priznavanje jednako valjanosti šumskog reprodukcijskog materijala određuje Vijeće Kod pomanjkanja šumskog reprodukcijskog materijala koje izaziva ugrozu krajnjih korisnika Europska komisija može ovlastiti države članice pa tako i Republiku Hrvatsku na donošenje odluka o jednako valjanosti pojedinih svojti šumskog reprodukcijskog materijala koji ne odgovaraju svim uvjetima stavljanja na tržište određenim zakonom. Izdavanje glavne svjedodžbe o istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala iz istog šumskog sjemenskog objekata izdaje službeno tijelo, a prijedlog zakona određuje da se svjedodžba izdaje po dovršetku sakupljanja. Propisuje se oblik i ambalaže, dakle zatvorena ambalaža čiji je način zatvaranja takav da nakon otvaranja ambalaža nije moguće ponovno koristiti u istu svrhu u koji se sjemenski materijal može stavljati na tržište, kao i uvjeti korištenja šumskog reprodukcijskog materijala u slučaju njegova uvoza ili premještanja. Propisuje se obveza Ministarstva za izradu nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata. Vezano uz međunarodnu razmjenu podataka i informacija, prijedlog zakona propisuje obvezu nadležnog ministra za donošenje pravilnika o postupku izdavanja informacijske isprave. Proširuje se krug osoba koje mogu biti članovi Povjerenstva za žalbe koje odlučuje o žalbama protiv rješenja šumskih inspektora na način da članovi povjerenstva osim inženjera šumarstva, magistara inženjera i svi članovi mogu biti magistri inženjeri urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša ukoliko udovoljavaju uvjetu od 5 godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima šumarske inspekcije.

Hvala gospođo potpredsjednice. Ministre, kolegice i kolege. Naime, hrvatsko šumarstvo ima dugu tradiciju ne samo šumarske struke nego i sve ono što je vezano za šumarstvo pa tako i što se tiče same

i šumarstvu Hrvatskoj pa tako i struka i praksa to već provode dugi niz decenija. Sam Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu koji je donesen '09., izmjenama '11. uređuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i ono što je i u gospodarskom dijelu možda interesantno, uvoz božićnih drvaca, uvjete koji moraju zadovoljavati dobavljači, postupak upisa u upisnike, postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata i niz drugih stvari koje na neki način definiraju i reguliraju tu tematiku. Sam zakon je u početku regulirao određene stvari koje nisu bile u cijelosti definirane na pozitivan način tako da možemo kazat da je pozitivno djelovao i na samo tržište šumskog reprodukcijskog materijala, a i hrvatsko šumarstvo u cjelini. Osnažio je nadzor nad odobravanjem šumskih sjemenskih objekata te proizvodnju samog šumskog reprodukcijskog materijala. Uspostavom sustava prateće dokumentacije za sav šumsko reprodukcijski materijal postavili su se temelji za praćenje a od njegova izvorišta u šumsko sjemensko do krajnjeg korisnika. Pojedine odredbe bile su samo djelomično usklađene tako da je ovim izmjenama ono krajnje, ono zadnje što je trebalo napraviti tehničko usklađivanje. Osnovna pitanja kao što je u uvodu bilo rečeno ove izmjene i dopune Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu predlažu se kako bi se on u potpunosti uskladio s Direktivom Europske unije ostavljenu na tržište šumskog reprodukcijskog materijala. I ono što smatram da je izuzetno važno i za hrvatsko šumarstvo i sve one koji se bave i proizvodnjom božićnih drvaca, rasadničarskom proizvodnjom, uvodi se potpuno novi termin premještanje, Hrvatska postaje članica Značajnije izmjene odnose se i na priznavanje jednako valjanosti šumskog reprodukcijskog materijala koju po pristupanju određuje Vijeće Europska komisija može ovlastiti države članice da donose odluku o jednako valjanosti pojedinih svojti šumskog reprodukcijskog materijala iz određenih država. Naravno da tu prije svega u ovim izmjenama i dopunama treba vidjeti određenu priliku za Republiku Hrvatsku, za naš reprodukcijski materijal, za same proizvođače, tu mislim na rasadnike u vlasništvu Hrvatskih šuma, isto tako i na privatne rasadnike. Ono što je, svjedoci smo dugi niz godina proizvodnja božićnih drvaca koja je eskalirala u nekim dijelovima pa je bilo i hiperprodukcije, određeni vremenski periodi su bili kad se uvozio nekvalitetan materijal tako da vjerujem da se kroz ove izmjene i dopune također može izvršiti određena i tržišna rekao bih regulacija određene proizvodnje. Ono što bi možda imao kao jednu dilemu, jednu dvojbu i iščitavajući pojedine članke, članak 17. govori se o povjerenstvu, kaže mora biti sastavljeno od članova koji udovoljavaju sljedećim uvjetima. I sad stavak 1., jedan diplomirani inženjer agronomije ili diplomirani inženjer šumarstva, magistar inženjer … kulture itd. itd. Možda, ja ću sebi dozvoliti da kao šumar, pošto se radi o šumskom reprodukcijskom materijalu, o šumarskoj struci, ne bih želio da ispada da preferiram samo šumare, ali mislim da ipak pošto se radi o šumarskoj struci da bi, predlažem da se napravi izmjena da najprije bude dipl. inženjer šumarstva, magistar struke, a tek pod zadnje diplomirani inženjer agronomije. Mislim da razumjeti ćete zašto to govorim, da li je omaška ili je možda nesnalaženje ili je možda, ne bih želio iščitavati kao nepovjerenje prema šumarskoj struci što se tiče rasadničarske proizvodnje jednake kolegije smo imali i agronomi i šumari. Što se tiče ostalih primjedbi nemam na same izmjene i dopune, radi se o tehničkom usklađivanju i Klub Hrvatske narodne stranke podržati će ove Izmjene i dopune zakona. Hvala. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke kolegica Nevenka Bečić. **Bečić, Nevenka

konačnog prijedloga zakona. kojeg je Vlada Republike Hrvatske dostavila ovom Saboru na raspravu i usvajanje. Prije nego što se osvrnem na elemente koji Prijedlog izmjena i dopuna ovoga Zakona donosi smatram potrebnim napomenuti da mi u Republici Hrvatskoj imamo nažalost učestale požare i to pogotovo u ljetnim mjesecima uslijed čega stradavaju golema prirodna bogatstva i nasadi šumskog bogatstva koje je od itekako važnost značaja za ekološki sustav i za zdravlje ljudi. Uslijed takvog stradavanja ogromnih šumskih površina dolazi do potrebe pošumljavanja istog i to pošumljavanje se može izvršiti na dva načina. Ili prirodnim putem ili umjetnim. I budući da moramo pribjegavati i umjetnom sadnji, šumskog, koristeći šumski reprodukcijski materijal u svrhu obnove tako stradalih šumskih bogatstava postoji bojazan da kod takvih radnji dođemo u dodir sa genetski lošim šumskim reprodukcijskim materijalom koji bi imao trajne posljedice za okoliš, naš eko sustav, za šumske nasade, za šumske sjemenske objekte i naprosto bi donio nemjerljive štete koje ne bi bile vidljive odmah nego čak i nakon 50 i više godina.I zbog toga će naše ministarstvo itekako morati posvetiti pažnju da se tako nešto kod nas ne dogodi. šumskom reprodukcijom materijalu uređuje proizvodnju istog, stavljanje u promet, proizvodnju i uvoz šumskih biljki, biljki, božićnih drvaca. Uređuje način i uvjete temeljem kojih dobavljači mogu biti upisani u upisnik, uređuje uvjete i način na koji se šumska, sjemenska dobra uvode i evidentiraju u registar šumskih sjemenskih dobara, Budući da mi uskoro ulazimo u Europsku uniju bilo je potrebno uskladiti postojeći zakon sa zakonodavstvom Europske unije. I u tom cilju i s tom svrhom Vlada je ovaj prijedlog nama u Saboru i dostavila. Prihvaćajući ovaj Zakon u što naravno ne sumnjam da će danas ovdje biti, odnosno u petak izglasan, mi ćemo promijeniti neke terminologije koje su do sada bile korištene a tu prvenstvo mislim na pojam uvoza šumskog reprodukcijskom materijala. od datuma ulaska Hrvatske, Republike Hrvatske u Europsku uniju nećemo iz zemalja članica uvoziti ovaj šumski reprodukcijski materijal nego će se raditi o premještanju istog iz jedne zemlje članice u drugu zemlju članicu i naravno neće biti u režimu carinskog postupka. Ali ukoliko se pojavi potreba da isti reprodukcijski materijal nabavljamo iz neke treće zemlje, a pod trećim zemljama se podrazumijevaju one zemlje koje nisu članice Europske unije onda ćemo naravno morati takav materijal staviti u carinsku proceduru i to će se smatrati uvozom. Ono što se mijenja datumom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju a u pogledu ovog zakona je i to što više neće imati mogućnost da sami utvrđujemo jednako valjanost šumskog reprodukcijskog materijala nego će to za za nas, dakle za Republiku Hrvatsku kao i za sve ostale članice Europske unije raditi vijeće Europske unije. A ukoliko naše ministarstvo osjeti potrebu da za pojedini reprodukcijski materijal ishoduje samo, odnosno donese odluku o jednakoj valjanosti onda za takvo nešto mora zatražiti odobrenje od Europske komisije. Ono što je važno napomenuti, a u svezi je ovog zakona, i to da će se šumski reprodukcijski materijal stavljati u promet u zatvorenoj ambalaži i to na takav način da će uslijed otvaranja takve ambalaže biti nemoguće istu ponovno koristiti. U slučaju da Ministarstvo poljoprivrede, dakle Ministarstvo RH dobije bilo kakva saznanja da neki reprodukcijski šumski materijal koji namjeravamo uvesti nije prihvatljiv za naše potrebe, za naša pošumljavanja onda može postaviti zahtjev Europskoj komisiji koja može izdati u takvim situacijama zabranu uvoza i stavljanja u promet takvog šumskog reprodukcijskog materijala. I to će se prvenstveno raditi u situacijama kada procijenimo da neki šumski reprodukcijski materijal može imati štetan utjecaj na šumske sastojine, na autohtone vrste, na šumske sjemenske objekte, na okoliš, genetske izvore i na ljudsko zdravlje. I u tom pogledu odgovornost našeg Ministarstva poljoprivrede je izuzetno velika. Jer mi smo obvezni čuvati ono što nam je priroda dala a to je i taj resurs šumskog bogatstva koji imamo i kojim raspolažemo. I dapače, mi bismo trebali stvarati uvjete da mi budemo izvoznici u treće zemlje šumskog reprodukcijskog materijala jer podneblje u kojem živimo je idealno i ima izuzetno dobre uvjete da tako nešto zaista i počnemo primjenjivati jer bi to bilo od interesa za dobro, dobro, kako pojedinca tako i za dobro šire društvene zajednice. Dakle, to bi bio jedan resurs kojim bi potaknuli individualne proizvođače fizičke osobe također i pravne da evo mogu naći svoj interes i u sadnji i premještanju šumskog reprodukcijskog materijala kako u zemljama članicama EU tako mogu isto tako izvoziti i u treće zemlje. Dakle, već prije sam rekla da je jednaku valjanost šumskog reprodukcijskog materijala utvrđuje Vijeće EU. Oni će, dosada smo to mi u RH utvrđivali sami, odnosno naše ministarstvo. Oni će utvrditi jednaku valjanost šumskog reprodukcijskog materijala na način da će iz zemlje izvoznice kontrolirati i nadzirati da li zemlja izvoznica takvog materijala ima zakonske propise koje kontroliraju i prate proizvodnju i stavljanje u promet šumskog šumskog reprodukcijskog materijala, nadzirat će, kontrolirati i utvrđivati da li takve zemlje izvoznice primjenjuju zakonske odredbe koje garantiraju da će takav materijal biti stalno pod nadzorom i da neće doći do širenja izvoza lošeg genetskog šumskog šumskog reprodukcijskog materijala. Naravno, ukoliko nije tomu tako onda će Europska komisija staviti na zabranu na uvoz takvog materijala. Isto tako ovim zakonom se daje mogućnost RH kao i ostalim članicama da mogu zatražiti od Europske komisije da im se odobri stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala koji ne odgovara svim uvjetima za stavljanje tržišta koji su u skladu s ovim zakonom u iznimnim situacijama ukoliko sadnog reprodukcijskog materijala nema, onog kojeg krajnji korisnik traži, dakle nema ga na području RH ali ga nema ni u članicama EU. I u takvim situacijama naravno da ministarstvo može zatražiti odobrenje od Europske komisije za uvoz i onog materijala koji ne zadovoljava sve uvjete koje bi po našem zakonu koji ćemo mi usvojiti i koji već na snazi imamo. U takvim situacijama, na takvom materijalu koji se uvozi morat će pisati oznaka na deklaraciji da ne ispunjava sve propisane uvjete, a iz podataka o deklaraciji morat će biti vidljivo koje štete i koji štetni uvjeti takav šumski reprodukcijski materijal može proizvesti u budućnosti. A štete kao što sam prije rekla nastaju ne odmah, one nisu evidentne ni vidljive odmah ali one će itekako biti vidljive nakon proteka određenih godina, otprilike 50 godina. otprilike 50 godina. I nadalje, mi danas u Hrvatskoj, po mojim saznanjima, imamo 163 registrirana šumska sjemenska objekta u kojima imamo autohtone svojte šumskog drveća. Evo, ja vjerujem da će naša Vlada i naše ministarstvo uložiti sve napore da i u primjeni ovog zakona rade i provode sve one mjere koje su od interesa za očuvanje našeg postojećeg šumskog dobra kao i obnova koja će biti potrebna u budućnosti, a zbog kažem ponovno učestalih požara koji iz godine u godinu haraju diljem naše RH. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Stranke rada kolega Mladen Novak. Izvolite.

ministre sa suradnicima, činjenica je da je ovaj zakon stvarno usklađivanje sa propisima EU pa nema se baš puno što za dodati, međutim ono što sam primijetio ću nešto od toga čak predložit pa da razmotrite ako postoji mogućnost da se uvaže neke izmjene, odnosno dopune. Prvo, u uvodnom dijelu kod obrazloženja se navodi da je se uvodi novi termin koji zamjenjuje, termin premještanja, koji zamjenjuje dosadašnji uvoz, odnosno s obzirom na nove okolnosti više nije riječ o uvozu. Međutim, iščitavajući dalje tekst očito da taj termin premještanja se odnosi i na izvoz, dosadašnji izvoz pa to ispadne kao da se mijenja samo u jednom kontekstu, ali očito da nije to baš tako nego se odnosi na oba dvije ove radnje. Ono što su me upozorili ljudi koji su iz ove struke je, predlažu izmjenu u članku 17. koji se odnosi na članak 40. stavak 14. zakona u kojem se propisuje da sastav povjerenstva i na dva mjesta se navodi da je potrebno, da je riječ o ljudima s 5 godina radnog iskustva u središnjem tijelu državne uprave na poslovima fitosanitarne inspekcije. Međutim, ljudi koji jesu iz ove struke, koji poznaju ovu problematiku predlažu jednu drugačiju formulaciju, da se tu stavi uvjet da imaju 5 godina iskustva u rada sa sjemenom i sadnicama na Šumarskom fakultetu, Šumarskom institutu, u rasadničkoj proizvodnji i Obrazloženje koje pri tome navode meni zvuči prilično logično, ali prepuštam ljudima od struke da kažu da li je to stvarno korektno ili nije. Razlog je to što u državnu upravu u zadnje vrijeme dolaze ljudi direktno sa fakulteta, odnosno bez iskustva a kad jednom uđu onda više nema ni mogućnosti da steknu ono praktično iskustvo koje je neophodno u radu. Dešava se da odlučuju o stvarima koje u praksi nisu uspjeli spoznat, jednostavno nemaju u tome iskustva i možda bi ova promjena, ja vjerujem kolegama koji su mi to dostavili, da ima logike. bi, što nije u nekoj uskoj vezi sa ovim zakonom, inače zakon ćemo podržati, jer rekao sam na početku riječ je o usklađivanju, jer stanje u Hrvatskim šumama, odnosno način na koji Hrvatske šume danas funkcioniraju. Kod nas je uobičajeno pravilo da javna poduzeća, sve ono što je državno da to karakteriziramo, to nešto loše, ajmo krenut sa privatizacijom. Za sad još nećemo šume i vode, ali privatizacija je nešto što je jako dobro, jel država je loš poslodavac, država nije loš poslodavac loši poslodavci su oni ljudi koji zastupaju interese države, odnosno koje vladajuća struktura tamo instalira. U petak je ako se ne varam bio također jedan zakon koji se odnosi na Hrvatske šume, pa je između ostalog rečeno da je 75% novoimenovanih upravitelja šuma konkretno od 16, 12 je iz SDP-a. Nema niko ništa protiv toga ako je riječ o kvalitetnim kadrovima. Međutim, ako se pokaže u praksi da ti kvalitetni kadrovi baš i nisu kvalitetni, odnosno da su to samo ipak politički postavljeni ljudi koji nemaju dovoljno kvaliteta za obnašat te dužnosti, bilo bi red da ih se makne čim prije, da ne rade daljnju štetu. Pri tome ne aludiram na to da neko ima loše namjere ali nismo svi jednako sposobni za sve. Ono što je recimo ovdje po mome dosta bitno je sve djelatnosti za koje su registrirane Hrvatske šume. Pa tako su naše Hrvatske šume registrirane između ostalog za eksploataciju izvora vode, pa su registrirane za eksploataciju kamena, čak imaju i legalizirane kamenolome, pa su registrirane za primarnu preradu drveta, pa postoji mogućnost uzgoja usjeva i vrtnog ukrasnog bilja, vinogradarstva, voćarstva, maslinarstva itd. sve skupa 129 djelatnosti je djelatnosti za koje su registrirane Hrvatske šume. Sad imamo jednu situaciju, u pravilu mi u Hrvatskoj se volimo pozivat na na iskustva, na ono uređenost države, em Njemačke, em Austrije, pa onda imao situaciju da recimo po podacima koji su dostupni iz medija da Austrijske šume preko 50% svojih prihoda ostvaruju iz ovih drugih djelatnosti, pri tome nije nebitan i turizam, jel je riječ i o atraktivnim turističkim lokacijama koje bi se mogle itekako stavit u funkciju. Samim tim bi bio upitan, upitna ova konstatacija koja se provlači kroz medije da je velik broj radnika Hrvatskih šuma viška, je možda višak u onoj osnovnoj djelatnosti, mada se i tu ne slažem, bit je kako se neke stvari žele prikazat ali postoji mogućnost aktivirati ih na ovaj način. To sve ovisi opet o onim ljudima koji vode cijeli taj sustav i mislim da je već prošlo dovoljno vremena da se donese neka ocjena o njihovoj djelotvornosti, o učinkovitosti tih ljudi koji su na tim radnim mjestima. Vjerujem da postoji dobra volja i kod vas i da nije bit samo toga da su to određeni ljudi imenom i prezimenom zbrinuti, nego da na kraju krajeva i kvaliteta rada ministra ovisi o tome, o kvaliteti rada onih poduzeća, odnosno onog djela koji pokriva njegovo ministarstvo pa mislim da je i vama direktno u interesu da se tu nešto pokrene, da se određene stvari jednostavno stave u funkciju jel ovo je, iz ovoga što sam malo prije oko ovih 129 dodatnih djelatnosti ispada da mi imamo mogućnosti, imamo predispozicije, imamo ljude al nemamo ono nešto da to sve skupa pokrenemo, da stavimo u funkciju.

Često i s ove, u ovom Visokom domu a često se čita i u medijima, da je država loš gospodar. Znamo da je u državnim rukama, Hrvatska ima poprilično bogatstvo. Ona je peta u Europi po bogatstvu u državnim rukama. Što to znači? Je li to znak da smo zbog toga loša privreda, koja su da je država loš gospodar. Ta teza u vodu pada kad se vidi tko su prve četiri zemlje. Prve četiri zemlje su Norveška, Finska, Island i Švedska. Mi smo na petom mjestu. Država je loš gospodar kada je loša vlast. Sam karakter vlasništva ne jamči niti uspjeh niti neuspjeh. Recimo sad govori se o hrvatskim šumama. Bitno je kako se gospodari tim Hrvatskim šumama, tko gospodari tim Hrvatskim šumama. Bitno je na koji način se vodeći ljudi postavljaju na čelu Hrvatskih šuma bitno je postaviti pitanje zbog čega se u Hrvatskoj mahom izvoze drvo, trupci a nismo ništa učinili da bismo stvorili uvjete da se pokrene drvoprerađivačka industrija. Čime se mi bavimo? Bavimo se jedinom uvozom, izvozom sirovine, jeftinim izvozom. Dakle teza o tome da sve ono što je u državnim rukama, da se smatra lošim je pogrešna teza jer loše može biti upravljanje, loši mogu biti oni koji upravljaju tim bogatstvom. Hvala lijepo. Ma kolega ja pretpostavljam da sam ipak rekao ispravno da se provlači teza da je Hrvatska, ne daje to moj stav ili stav kluba. Činjenica je da smo masu puta ovdje čuli upravo tu tezu Hrvatska, država je loš gospodar i treba sve resurse odnosno što više toga privatizirati, izdvojiti, ostaviti kor biznis, ovo sve ostalo izdvajat. Međutim praksa nas demantira. Ne samo naša praksa. Ustvari uopće ne mislim na našu praksu, nego mislim na praksu koja dolazi najčešće upravo iz tih zemalja na koja se mi pozivamo i čemu težimo. Nema dugova na jednoj od nacionalnih televizija prikazana emisija gdje praktički rađena paralela između upravljanja šumskim resursima u Austriji i u Hrvatskoj, pa je rečeno da otprilike negdje iste količine su moguće za eksploataciju odnosno pokrivenost teritorija ali da je onda su navedene sve one prednosti, sve ono što je Austrija napravila, što Hrvatska ne radi. Pa između ostaloga je bilo i čišćenje šuma i redovito, recimo i koliko trupaca su iskoristili u građevinskoj industriji, što se kod nas ne koristi. S druge strane svaki dan prolazimo s obzirom na to kakva je Hrvatska zemlja. Svaki dan prolazimo negdje uz neke šume. Imamo priliku vidjeti da nažalost većina toga uopće nije održavana. Masa šuma je da ne kažem, ne znam lagano prelaze u neke šikare, općenito stječe se dojam kad prolazite i Slavonijom i drugim dijelovima Hrvatske, u Banovini, Kordunu da i ne pričam, taj dio je i ratom devastiran vidi se da zemlja nije održavana. Jednostavno se vidi da brige o zemlji jednostavno nema. Hvala. to je očiti primjer kako je jedna tema koja je usko vezana, jeste da je strukovna poprimi razmjere jedne šire rasprave pa tako ste se vi upustili u raspravu o šumarstvu. Naime ne mogu se složiti sa ovom konstatacijom što ste ju unijeli, znači koliko je sve djelatnosti je prijavljeno u djelatnostima Hrvatskim šuma. Prvo i osnovno ono što svi znamo manje-više ali zaboravljamo pa je možda vrijedno ponoviti. Šumarstvo je sezonski posao. Osnovni kor biznis šumarstva, uzgoj šuma, eksploatacija šuma. Znači dugi niz godina nije šumarstvo nastalo 90-te ili je nastalo 45-te ili je nastalo 48-me, šumarstvo u Hrvatskoj postoji, ima stoljetnu tradiciju. Pitanje je kad govorimo o šumarstvu koliko je šuma u RH gospodarskih, koliko je zaštitnih, koje su praktički šume koje donose zaradu, odnosno dobit što se tiče same eksploatacije. Znači dugi niz ovih godina otkad je hrvatske države, sve prethodne Vlade pokretale su određene postupke restrukturiranja Hrvatskih šuma. Međutim to nije jednostavno. To se pokazalo i naravno zato treba vrijeme. Zašto ima svih tih djelatnosti registriranih, od rasadničarske proizvodnje što je sada tema i tu se vidi određena perspektiva i za dobrobit Hrvatskih šuma naravno isto tako kao i privatnih inicijativa, prvenstveno radi sezonskog karaktera posla. Dohodovno šumarstvo traje pet do šest mjeseci, ostalo je ako idemo gledati račun dobiti i gubitka troška. Znači dopunjavanje svih ovih djelatnosti radi se na profitabilnosti da tako kažem samog poduzeća Hrvatskih šuma. Zato ima niz djelatnosti koje su registrirane kao dodatne. Naravno da tu uvijek postoji prostor koji treba uvjeren sam da će i novo vodstvo ići u restrukturiranje, da će se polako rješavati uvjetno rečeno rješavati svih onih djelatnosti koje nisu kor biznis upravo sa ciljem ali da postanu profitabilne na tržištu jer inače na tržištu određene djelatnosti registrirane unutar Hrvatskih šuma su profitabilne. Uvaženi potpredsjedniče, moram priznati kad god je rasprava u bilo kom segmentu na koji način da se dodiruje Hrvatskih šuma ili Hrvatskih voda da je uvijek vrijedno spomenuti ta dva resursa iako se ovo odnosi samo na jedan manji dio. manji dio. Neću reći ustvari da je jedino ali dva najvrednija resursa koja su ostala i koje nadam se da nitko neće doći nikad na ideju da ide privatizirati. Međutim to se ne bih ja baš stavio tako sa sigurnošću kao što vi aludirate ali živi bili pa vidjeli. Problem je u tome što se može ne moraju se privatizirati šume, privatizirat će se djelatnost Hrvatskih šuma pa šta smo onda napravili. A ovo što ste vi rekli ovih 5 mjeseci, mislim da ste spomenuli 5 mjeseci da je puna sezona osnovne djelatnosti, ali zašto se držati samo osnovne djelatnosti ako recimo imamo taj primjer da austrijske šume oko 50% ili čak preko 50% svog prihoda ostvaruju u ovim drugim segmentima, u drugim djelatnostima. Zbog čega mi sami sebi kažemo e mi to nećemo, mi to ne možemo? Turizam je sigurno vrlo atraktivan u tom dijelu. Ne znam zbog čega bismo odustali od toga zašto mi to ne bi koristili. Na kraju krajeve eksploatacija voda zbog čega davati nekome drugom u koncesiju ako Hrvatske šume jesu Hrvatske, državno vlasništvo, zašto ne bi ostale uz tu eksploataciju da smo sigurni da je to onda i u nekoj daljnjoj budućnosti naše. Hvala lijepo. Poštovana gospođo potpredsjeenice Hrvatskoga sabora, gospodine ministre. Javila sam se kratko zbog činjenice što je ova promjena zakona jeste tehničko usklađivanje kao što i piše u izmjenama i dopunama zakona. To je ono kako bi se reklo zadnje glancanje pred ulazak Hrvatske u EU. Dakle izmjene i dopune ovoga zakona i još nekih i još mnogih koji su na dnevnom redu i o kojima ćemo raspravljati i danas ali i sljedećih dana, dokazuju ono što znamo od lipnja 2011.pa onda od 9.prosinca 2011.kada smo potpisali pristupni ugovor da RH postaje 28.članica EU. Javila sam se i zbog toga kako bih još jedanput zahvalila svima onima koji su sudjelovali u pregovorima osobito u pregovorima vezano za područje poljoprivrede. To je bilo iznimno teško poglavlje. Cijeli taj niz promjena koje smo morali provesti ali i pregovora koje smo morali obaviti u Bruxellesu su bili iznimno teški. Pregovaranja o tom velikom segmentu poljoprivrede je bilo jedno od sigurno jedeno od najtežih dakle uz poglavlje 23, poglavlje 8 jer je on s jedne strane moralo unijeti niz promjena, a s druge strane odgovoriti na prevažno pitanje kako će hrvatski poljoprivrednici živjeti u budućnosti. Osobno mislim da će biti bolje, da će ulazak Hrvatske u EU otvoriti novi prostor za hrvatsku poljoprivredu i hrvatske poljoprivrednike, ali ćemo morati još žešće i još bolje raditi. Dakle ovo je prilagođavanje odnosno usklađivanje sa direktivom direktivom EU i ovdje valja još jedanput istaknuti kako u EU ulazimo pripremljeni pa još jednom želim iskazati neslaganje s onima pa i u političkom prostoru RH koji tvrde i danas da ulazimo na koljenima, da Hrvatska nije pripremljena ali eto oni samo konstatiraju tu činjenicu. Mislim da to naprosto nije točno. Pregovori svi što smo ispregovarali i što smo dogovorili i u području poljoprivrede dokazuju da imamo pravo tvrditi da spremni ulazimo u EU ali da ćemo naravno neke stvari morati raditi drugačije. I budući da govorimo o velikom bogatstvu i kroz izmjene i dopune ovog zakona od 4500 biljnih svojti, o 260 autonomnih svojti šumskoga drveća i više od 100 šumskih biljnih zajednica mislim da možemo konstatirati da kao članica EU u EU unosimo ogromno bogatstvo. I zato s još više pozornosti nego do sada treba neprekidno bdjeti nad tim bogatstvom, bdjeti svakodnevno i svakako bez obzira na promjene na političkoj sceni uvijek odgovoriti zajedničkim političkim konsenzusom kada se govori o mogućem privatiziranju toga bogatstva. Ne, jedno veliko ne, to mora ostati nacionalno bogatstvo jer to je napokon samo nešto što smo posudili od svoje djece i od svoji unuka. Zato ću naravno kao i moje kolege iz kluba podržati izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Završna riječ ministar Tihomir Jakovina. Izvolite ministre. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Štovane kolegice i kolege. Slušao sam vaše izlaganje u ime klubova i pojedinačno i prije svega zahvala što podržavate ovaj zakon koji je ustvari potpuna i završna uskladba sa zakonskom regulativom EU koja ujedno omogućava dodatni poticaj važnoj gospodarskoj grani ili djelatnosti u RH, a to je proizvodnja šumskog i reprodukcijskog materijala i na osnovu odrednica koji proizlazi iz ovog zakona će omogućiti da šumski reprodukcijski materijal uz odgovarajući postupak utvrđivanja kakvoće i pripadajuće dokumentacije se i u većim količinama plasira na treća treća odnosno svjetska tržišta. Da to nije samo deklarativno potvrđuje i ovaj navod iz rasprave štovanog kolege Vasića o završetku odnosno prošlotjednom završetku projekta u Hrvatskom šumarskom institutu gdje smo jedna projekt vrijedan 3 milijuna 700 tisuća kuna priveli kraju i na zadovoljstvo svih ljudi u sektoru šumarstva pustili u pogon. Govorimo o Štedionici sjemena odnosno Banci sjemena koju će uz najmoderniju tehnologiju, stručno znanje, svih onih, veli kolega koji rade u institutu ali u Hrvatskim šumama i općenito sektoru šumarstva omogućiti da taj segment proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala doživi još dodatno unaprjeđenje. Kada govorimo o ovome dijelu rasprave samo ću vrlo kratko pokušati odgovoriti na jedno pitanje, odnosno malo korigirati neke izjave. U dva navrata je bilo pitanje ovo za članak 17. za imenovanje povjerenstva. Govorimo o povjerenstvu koje raspravlja, odnosno odlučuje o žalbama na rješenje firosanitarne inspekcije prilikom uvoza, odnosno premještanja sadnog materijala pa je shodno tome onda predviđeno da i netko od kolega iz firosanitornoga dijela bude u tom povjerenstvu ne umanjujući značaj normalno struke i ljudi koji su u samom šumarstvu. rasprave kolege Novaka i Hrvatskih šuma, mislim da smo dosta vremena zadnji put potrošili. Ispraviti ću vas nije rečeno sa ove govornice nego od vašeg kolege Vinkovića za kadroviranje po podružnicama odnosno SDP-ove voditelje podružnice što nije istina, nego su to ljudi koji su bili u tim podružnicama koji su stručni koji i dalje rade svoj posao, odnosno doprinose radu i svojih podružnica i cijelog društva. usporedbi sa austrijskim šumama to nije najsretniji model zato što je koncept gospodarenja i upravljanja austrijskim šumama sasvim drukčiji od činjenice da se i iskoristivost šuma je kod njih puno veća u onom negativnom smislu ako uzmemo da je 9,2 milijuna kubičnih metara godišnji prirast šuma u Hrvatskoj a da od toga gospodarimo odnosno ekonomski eksplotiramo kroz godišnji etat tek 60% odnosno 5,4 milijuna metara metara kubnih. Onda vidimo na koji način vodimo računa o budućnosti i na koji način vodimo računa o bogatstvu koje imamo a to su Hrvatske šume. Koncept gospodarenja u Austriji sasvim drukčiji puno više komercijalni uz čiste sječe i sve ostalo koje proizlazi iz toga. Da, možemo biti kao društvo puno efikasniji, možemo biti puno bolji a to zapravo pokazujemo već kroz poslovanje 2012. pokazujemo kroz poslovni plan Hrvatskih šuma i kroz zapravo unaprjeđenje poslovanja društva, cijeli jedan paket mjera koji obuhvaća i reorganizaciju i konsolidaciju i restrukturiranje društva. I to ćemo moći mjeriti o svakom godišnjem izvještaju koji budemo imali. I u financijskom i u svakom drugom smislu. Mislim da ovi prvi podaci već za 2012. dovoljno govore uz značajno reducirane prihode barem u onom dijelu koji smo oslobodili parafiskalnih nameta hrvatsko gospodarstvo na osnovu opće korisne funkcije šuma …/Govornik se ne razumije./..za 50% i uz nepovoljniji odnos koji imamo za materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru iz 2011. Poslovni rezultati Hrvatskih šuma su 3 puta bolji nego prije. Govorimo o dobiti preko 20 milijuna kuna. Govorimo, još ću jednom ponoviti samo na uvođenju rada, reda i odgovornosti u stav, gotovo 223 milijuna kuna manje sredstava, manjih troškova, manje potrošeno, potrošeno, manje izdataka za materijalne troškove. Siguran sam po onome što je prezentirano i što smo si zacrtali u Hrvatskim šumama da će Hrvatskim šumama odgovoriti na sve izazove koji su ispred nas. Prije svega na ono što je njihova osnovna zadaća a to je odgovorno upravljanje i gospodarenje Hrvatskim šumama. A kroz ova postupak i reorganizacije i konsolidacije, restrukturiranja ćemo naći najoptimalnije modele za unutarnje funkcioniranje Hrvatskih šuma. Te sve djelatnosti su kao takve u sudskom registru navedene, da li su se sve trebale raditi u pravilu je stvar procjene. Ali je loš podatak da zapravo sve djelatnosti koje nisu, kor biznis, koje nisu osnovne djelatnosti Hrvatskih šuma su sve ove godine bilježile negativne financijske trendove i radilo se sa velikim gubicima. Zbog toga će ići dio reorganizacije i dio djelatnosti izdvajanje sa ciljem, još jednom kažem da bi Hrvatske šume bile što bolje u onom osnovnom što rade a to je gospodarenje i upravljanje Hrvatskim šumama. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ustvari ministre sada ste me podsjetili na detalj koji sam zaboravio u svojoj raspravi, poslovanje je uspješno i manji izdaci za materijalne troškove. S obzirom da smo imali već takvih iskustava i prije, da smo imali takvu praksu i prije s čime ste se vi kao Vlada susreli na početku svoga mandata. Ja postavljam pitanje da li je sada opet ista stvar na djelu? Da li je isti scenarij? Vi ste uskratili radnicima pravo na ako su mediji dobro prenijeli na božićnice, regrese, jubilarne nagrade i sve ono ostalo što ide. Da li to znači da će uslijediti masovne tužbe zaposlenika Hrvatskih šuma koje će biti nakon dvije, tri godine koliko će trajati sudski sporovi naplativi ali to je već mandat neke sljedeće Vlade. Da li će to biti posljedica ovog ajmo reći boljeg poslovanja. I druga stvar, ovo što ste rekli u završnom dijelu da ove osim …/Govornik se ne razumije./… biznisa osnovne djelatnosti da ovo sve ostalo praktički nije dalo dobre rezultate. Možda baš zbog toga i nije dalo dobre rezultate što nije posvećena dovoljna pažnja tome, odnosno a neću sada reći, vjerojatno je bilo i takvih slučajeva, a možda je nešto i namjerno gurano u drugi plan da bi se došlo do ovakvih podataka, do spoznaja da nešto nije isplativo, nije dalo svoje rezultate pa ajmo to sada micati iz ove djelatnosti. Čisto, vi znate i sami, živite u Hrvatskoj da takvih iskustava, takve prakse smo imali nebrojeno puta. I ono što je uvaženi potpredsjednik Sabora prije rekao da, ali dobro, ne dajem repliku na njegovo, ispričavam se. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Jakovina. Hvala vam 11. mjesec 2011. godine, 65 milijuna kolektivnim ugovorom povećana materijalna prava radnika, a kad govorimo o plaćama prosječna neto plaća u Hrvatskim šumama je 11%, bruto plaća 6% veća od prosjeka plaća ostalih djelatnika u javnim poduzećima. Uprava društva pregovara, ima aktivni dijalog i sa sindikatima i sa djelatnicima i vidjet ćemo na koji način će doći do odnosno dogovora između …. Smatramo da u ovim uvjetima koji nisu baš … s obzirom na recesiju i krizu svi moraju podnijeti određeni dio odgovornosti, odnosno odreći se određenog dijela da bi zadržali radna mjesta i da bi unaprijedili rad samih tvrtki. Uvodno gospodarstvo koje je jednako kod nas nisu bili ti problemi, svi djelatnici vodnog gospodarstva i Hrvatskih voda i onih koji su vezani uz resor nisu uopće stvarali dodatne dodatne zahtjeve za razliku od sindikata koji su vezani za šumarstvo. Pregovori su u tijeku pa ćemo vidjeti kako će završiti. Zahvaljujem.

što je s tim bogatstvom, što je s hrvatskim bogatstvom. Rekli ste da se 60% prinosa šuma samo sječe, eksploatira, ali bitno je koliko profita izvlačimo iz tih šuma, a koliko profita možemo izvući iz tih šuma. Zbog čega Hrvatske šume, odnosno Vlada Republike Hrvatske se prema Hrvatskim šumama odnosi samo kao prema bogatstvu koje koje može proizvesti samo trupce, koje može proizvesti ono što je najjeftinije na tržištu, a Vlada ne stvara kao što sam prije rekao okvire kako bi se mogla pokrenuti recimo recimo dio, što čitavo vrijeme govorimo, prerađivačke industrije koja u Hrvatskoj može biti jaka. Zbog čega kažete svatko se mora odreći dijela plaće kako bismo zadržali radna mjesta. Pa valjda trebamo razmišljati da proširimo djelatnosti, da druge države gledaju da povećamo plaće, da zaposlimo čim više ljudi, a mi smanjivanjem korpusa djelatnosti, smanjivanjem plaća propagiramo da je jedino na taj način moguće zadržati radna mjesta. Mislim da čitavo vrijeme, već 14 mjeseci govorimo o istom umjesto da Vlada radi plan kako zaposliti ljude, Vlada čitavo vrijeme kaže moramo stezati remen zbog toga da zadržimo i ovo malo zaposlenih, a vidimo da se to ne uspijeva jer bez proizvodnje se neće napraviti ništa. Zahvaljujem. Štovani kolega, još ću jednom ponoviti i ispraviti vas u ovome dijelu da Vlada nema strategija, odnosno ne pomaže drvoprerađivačkom sektoru. Par mjeseci je trajala vrlo kvalitetna i argumentirana rasprava između drvoprerađivačkog sektora i Hrvatskih šuma, odnosno Ministarstva poljoprivrede s ciljem iznalaženja cijelog paketa mjera za pomoć i unapređenje rada drvoprerađivačkog sektora. Ponovit ću još jednom, u 20 godina prvi puta imamo model po kojem naši drvoprerađivači imaju 10-godišnje, višegodišnje ugovore na osnovu kojih mogu svoju proizvodnju i bolje planirati, ulagati i sve ostalo. Kroz to je također izdefinirana rabatna skala prema finalu samog proizvoda tako da oni koji imaju viši stupanj finale, s čim se slažemo da je važnije da ne izvozimo sirovinu ili poluproizvod i na taj način stvaramo sami sebi konkurenciju u stranim zemljama. Znači što veći stupanj finale, 6 i 7 stupanj imaju dostatne količine ili uz potpunu količinu koju imaju prema zahtjevima kao takve imaju rabate koji de facto čine ih izuzetno konkurentnim na tržištima. Nažalost, sve što se što se dešavalo prošlih godina, a pogotovo 2008. kad je krenula sama recesija, nije išlo na ruku drvoprerađivačkom sektoru, ali kroz ove poticajne mjere mislimo da ćemo napraviti dodatni poguranac ili dodatni iskorak, mogućnost drvoprerađivačkom sektoru da ide naprijed. Vodimo računa o njima i Hrvatske šume su baš kroz ovaj paket mjera i kroz ove višegodišnje ugovore pokazale svoju brigu i skrb prema drvoprerađivačkom sektoru. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Replika, potpredsjednik Milorad Batinić. Hvala gospođo potpredsjednice. Naime ministre kad ste se referirali, a govorili ste o austrijskom modelu, naime samo bih dopunio, vrijedno je spomenuti da europske šume, tu spadaju i austrijske šume, manje-više su po sličnom modelu, znači početkom 20. stoljeća radile su tzv. eksploatacijske sječe. Da jednostavnim rječnikom govorim, znači gdje se prije svega iz tih šuma eksploatiralo, sjeklo kvalitetno drvo, tehnički sve ono što nije valjalo, što nije bilo rentabilno za tehničku upotrebu ostavljalo se. Imamo i kod nas u našim hrvatskim šumama isto takvih primjera, to su sada recimo nešto što se sjeklo između dva svjetska rata, prije 1. svjetskog rata itd., znači devastirane sastojne koje sada privodimo i od njih stvaramo ajmo reći sjemenjače da bi se mogli prirodnim putem obnoviti. Ono što je isto specifikum europskog šumarstva, prvenstveno njih ne zanima drvna industrija. Tu moramo razlučiti određene elemente. Europska unija kompletno ima definirano tržište drveta, eksploatacija se radi na jedan ajmo reći moderniji način, jeftiniji način, iz kojeg razloga? Europa obiluje površinom monokulturama gdje se rade čiste sječe. Imate harvestere, imate određenu mehanizaciju koja je nekoliko puta jeftinija nego što se vrši eksploatacija odnosno iskorištavanje šuma u našim prirodnim sastojnama. Tu je suština problema. Hrvatska se definirala ne samo u prethodnim razdobljima nego i od '90. godine da će nastaviti podržavati prirodne sastojne, prirodnu obnovu šumu, naravno što je u konačnici i skuplje, i veće ulaganje u same troškove eksploatacije i daleko skuplji trošak uzgoja odnosno njege šuma. Tu je suština problema. A drvoprerađivači u konačnici država im može dati gratis da tako kažem drvnu sirovinu. Na žalost to se nije pokazalo jedanput unatrag ovih 20 godina. Oni koji ne mogu opstati na tržištu propali bi i da dobe drvo zabadava da tak velikim po zagorski. Nema Vinkovića pa da mi može odgovorit. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, vi u petak i danas govorite o uštedi Hrvatskih šuma od 234 milijuna kuna na materijalnim troškovima. Bilo bi jako dobro da ste koristili egzaktne podatke iz bilance. Onda po vašim pokazateljima bi vjerojatno dobit u 2012. bila Hrvatskih šuma preko 250 milijuna. Jer ako smanjite materijalne troškove, a niste povećali ostale rashode onda je to logično. Dakle, nije dobro se razbacivat sa podacima koji naprosto nemaju uporište u bilanci. Jer ako se ne varam financijski pokazatelji Hrvatskih šuma za 2012. nisu ni malo briljantni. Ali gledajte proći će i 2013. i vjerojatno negdje u ovo vrijeme ćemo raspravljati i o bilanci javnih poduzeća, poduzeća u većinskom državnom vlasništvu pa ćete vidjeti da Hrvatske šume neće imati dobit od 200 i još nešto milijuna. Prema tome, kad govorite o smanjenju materijalnih rashoda za 234 milijuna, onda morate reći o kojim rashodima se radi. Možda imate i neke cikličke troškove koje ste imali u prethodnoj godini. Ove godine ih nemate, a 2013. ćete ih imati. Prema tome, nitko nije protiv toga da se odmah razumijemo da se uvede reda. Gdje god radite imat ćete maksimalnu podršku svih nas iz kluba Hrvatske demokratske zajednice. Ali ponavljam, nije dobro izlazit sa cifrom koja je ovako bombastična, a ona naprosto ne počiva na ničemu. Jer ako je bilanca i dobit 2011. ponavljam bila takva kakva je, ako se u 2012. ušparalo 234 na tekućim troškovima, materijalni troškovi su tekući troškovi, a ostali troškovi su ostali recimo na istoj razini onda je logična stvar da u 2012. bar za 200 milijuna se povećala dobit Hrvatskih šuma. A koliko se ja ne varam bilanca i dobit nisu bog zna kakve 2012. Ali ponavljam, proći će i 2013. pa ćemo vidjeti onda što ćete govoriti. Ali ja sam vam u petak rekao molim vas kad govorite o ciframa recite koje su to cifre, jer ova cifra vam naprosto ne stoji, ne pije vodu što bi rekao naš narod. Odgovor na repliku ministar Jakovina. to me uistinu veseli. A kada govorite o ovome morali bi onda detaljno proanalizirati bilancu, jer znate, ako imate manje prihode po osnovu naknade za opću korisnu funkciju šuma a imate značajno izdvajanje u biološku obnovu šuma onda koristite uštede iz sustava da bi ulagali u same šume. Naša osnovna stvar i osnovni zadatak je zapravo odgovorno gospodariti, upravljati šumama, voditi računa o našim šumama koje su naše bogatstvo i posebno mi je zadovoljstvo kad zapravo kolege iz struke kao kolega Batinić dodatno objasni koja je značaj i važnost šuma. Analizu same bilance ćemo napraviti ako treba u nekim drugim uvjetima, ali možemo i kad bude ovo podnošenje izvještaja kako ste rekli.

su i dio drvne industrije utjecale da se nalazi u jednoj nezavidnoj situaciji upravo zbog svoje neracionalnosti i zbog svojeg poslovanja, a ponekad i ucjenjivanja drvne industrije. Radi se o vrlo velikoj vrednosti, negdje 47% teritorija Republike Hrvatske je pokriveno šumama. Od toga negdje oko 81% je u vlasništvu države. kad govorimo radi se o nečemu o čemu upravljaju ljudi, a to su ljudi u Hrvatskim šumama i ne slažem se sa onom konstatacijom koja je i danas govorila se da je država neefikasna. Neefikasni mogu biti samo ljudi koje eventualno netko postavi a da ne vode dobro i ne odrađuju svoju politiku. I zato mislim da kada se radi o ovom vrlo bitnom vlasništvu da ono treba biti i mora biti efikasnije u interesu drvne industrije koja je na koljenima ako želimo da ona opstane i da nastavi dalje raditi jer mislimo da ona ima vrlo veliku i bitnu tradiciju u Republici Hrvatskoj. Hvala. Odgovor? Ne. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.